Зареєстровано 338 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народних депутатів України Євгена Сергійовича Дейдея і Павла Олександровича Різаненка. (Оплески) Вітаємо наших колег. І теж хочу хочу сказати, колеги, що Ради Європейського Союзу остаточно затвердила Угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Це була остання процедура після схвалення у національних парламентах країн ЄС для того, щоб Угода про асоціацію вступила в дію. Відтепер угода почне працювати на повну потужність з 1 вересня 17-го року. Це був складний і довгий шлях, 10 років тривала робота над Угодою між Україною і ЄС. Я хочу нагадати той день, коли тут було оголошено в цьому залі, що угода не буде підписана. З цього розпочалась Революція Гідності. І щиро дякую нашим європейським колегам за віру і підтримку України. Дякую народним депутатам та уряду, та всьому українському народу. Це наша спільна перемога, разом переможемо. Колеги, переходимо до порядку денного. Перед тим, як надати слово для виступів депутатів, я хочу зазначити, що сьогодні, як і було передбачено в порядку денному, першими стоять питання ратифікації. Але я протягом засідання ще раз звернусь до всіх народних депутатів, щоб ми сьогодні все-таки проголосували проведення виборів у місцевих громадах, до якого ми не дійшли вчора. І якщо буле воля залу, там кілька десятків рішень, які треба технічно проголосувати. Я звернусь до залу протягом засідання, щоб ми це питання включили в порядок денний і проголосували і буду розраховувати на вашу підтримку, так само як і календарний план на осінь. І я сподіваюся, що ми сьогодні ці питання теж зможемо розглянути. Але почнемо ми, звичайно, традиційно з ратифікації, на сьогодні їх є три в порядку денному. А зараз згідно Регламенту у нас 30 хвилин для оголошення заяв, повідомлень і пропозицій від народних депутатів. Хочу нагадати не від фракцій, а від народних депутатів. І тому прошу усіх народних депутатів, які мають бажання зробити повідомлення, оголошення, приготуватись до запису, і прошу народних депутатів записатись на виступи. Будь ласка.

Перший Герасимов Артур Володимирович. Як система правильно налаштована. Передає слово… Олексій Гончаренко, фракція "Блоку Петра Порошенка". Шановні колеги, сьогодні вже час підбити підсумки вчорашнього дня і поставити крапки над "і". Що ж ми вчора побачили? Перший висновок, який може зробити кожна людина, яка дивилась все це, що відбувалось в парламенті: абсолютно правим є Президент України, який наполягає на ліквідації такого інституту як депутатська недоторканність взагалі, цього феодального інституту розподілу громадян України на панів та холопів. Ми вчора побачили як панам важко віддати свого колегу в руки правосуддя, ми вчора побачили як бояться всі цього, ми вчора побачили, що корпоративна солідарність дуже часто може пересилити все інше. І тому нам треба ліквідувати цей інститут як такий, щоб зняти цей тягар і з душі народних депутатів, і з української держави, і українського суспільства, це перший висновок, який ми можемо зробити. Другий висновок. Всі вчора показали хто є хто. Ті, хто радикально обіцяв ліквідувати депутатську недоторканність, і так же радикально кинув своїх виборців. Вона, яка обіцяла на всіх майданах і всіх ефірах ліквідувати депутатську недоторканність і боротися з корупцією, і вчора вона не дала жодного голосу за жодне подання щодо зняття депутатської недоторканності. По всіх фракціях і групах можна побачити хто є хто. Дві фракції, фракція "Самопомочі" у повному складі чи майже повному складі голосувала за зняття недоторканності і дякую своїм колегам, і фракція "Блоку Петра Порошенка", яка дала більшість голосів фракції за кожне подання. За кожне подання, яке було вчора. Все. Більше жодна група та фракція не спромоглися цього зробити. Я хочу звернути вашу увагу, що єдина фракція у Верховній Раді України, яка виключила людину, щодо якої є підозри зі свого складу, це фракція "Блоку Петра Порошенка". Ми не суд, ми не можемо сказати, хто є винним, а хто не є винним. Але допоки суд не сказав своє слово, ми вважаємо неприпустимим, що Борислав Розенблат був членом фракції "Блоку Петра Порошенка". І ми єдина фракція, яка прийняла відповідальне політичне рішення, всі інші ховаються за словами, за гаслами, але цього не роблять. Тому, шановні колеги, підводячи підсумки, вчора Україна демократична, Україна європейська перемогла з рахунком 3:2. Так, це важка перемога, так, залишився осад на душі, але все ж таки 3:2 є. Більшість подань є сьогодні підтриманими, правосуддя може працювати, Генеральний прокурор України, який за свою каденцію вніс більше подань ніж всі інші генеральні прокурори за всю історію незалежної України, може доводити справу до кінця. Я прошу всіх виборців бути дуже уважними і я дякую всім за увагу. Дякую. Данілін Владислав, передає слово Максиму Бурбаку. Будь ласка. 10:11:09 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, вчора Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву, хотів би процитувати її, але зроблю це з огидою, але хотів би, щоб ви почули. Для нинішнього київського режиму наявність в українців численних родичів, друзів і знайомих у Росії є, мабуть, реальною загрозою. На боротьбу з нею витрачаються чималі кошти, починаючи від зведення "великої стіни" Яценюка, до заборони російських соцмереж. Це все вчора заявив російський МЗС, і цинізму російської дипломатії не позичати, вони завжди брехали і перекручували. Така суть московської дипломатії впродовж багатьох століть. Натомість Путін, Лавров і їхні поплічники розв'язали війну проти України та всього цивілізованого світу, жертвами якої вже стали мільйони українських громадян: вбиті, скалічені, вдови, сироти, змушені втікати від війни люди. Кремль, як і Третій Рейх прикриває всі свої міжнародні злочини захистом прав абстрактних громадян, які не потребують і не просили такої допомоги. Насправді агресор приніс руйнування й вбивства на Україну. Саме тому ми постійно впроваджуємо заходи, які спрямовані на зміцнення обороноздатності і національної безпеки України і захист від агресора. Це те, що заважає ворогу знищити нас, фізично, політично, культурно чи ментально. З цією метою ми забороняємо в'їзд російським співакам, саме тому були закриті російські соціальні мережі, саме тому, особливо, влада приділяє кібербезпеці. І, найголовніше, ми продовжимо будівництво надійного кордону з Росією, завтра голосуватимуть за зміни в держбюджет 2017 року, позиція "Народного фронту" виділення 500 мільйонів гривень на будівництво стіни і повноцінне фінансування будівництва кожного року. А тепер зверніть увагу на всіх тих хто критикував ці ініціативи спрямовані на захист від агресора. Серед них є відомі тут європесимісти і так званні антикорупціонери з елітним житлом. Вони нещадно критикують зведення стіни між вільною Україною і диктаторським режимом Путіна, вони сильно побивались через закриття російських соціальних мереж і так само прикривались інтересами громадян. Вони цілеспрямовано виступали проти мовних квот на телебаченні і радіо, вони не хотіли забирати на користь держави Україна гроші, які вкрала банда Януковича. Вчора ви отримали офіційну підтримку російського МЗС і персонально Лаврова, а тепер скажіть, може вам надсилають темники з Кремля і ви годуєте цим політичним сміттям всю Україну? Наступне: вчора вперше в історії України провладна коаліція зняла недоторканність зі своїх депутатів. Це рішення свідчить про серйозні позитивні зміни в Україні. "Народний фронт" проголосував в першому читанні зміни в Конституцію і готовий в цілому хвалити норми про зняття депутатської недоторканності. Але дивує один факт, що вчора перед тим як почалося голосування про зняття недоторканності члена "Народного фронту" Дейдея керівник САП Нараз Холодницький видав у Фейсбуці повідомлення щодо обвинувачень на члена "Народного фронту" Дениса Дзензерського. Ніхто з "Народного фронту" не буде ховатися за недоторканністю… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Я перепрошую, вчора ми проголосували за зняття недоторканності з нашого колеги Максима Полякова, і в суді він, не прикриваючись, зможе довести свою невинуватість. Але я вважаю, що це є цинічно політична гра на розхитування ситуації для того, щоб призначити перевибори парламенту, що призведе до перевиборів Президента і розвалить нашу державу. В минулому році розхитували ситуацію, їм це не вдалося, і в цьому році ми вистоїмо. "Народний фронт" буде стояти лише на засадах… Дякую вам. Лаврик Олег Васильович, передає слово для виступу Єгору Соболєву. Виступати будете? Я вчора посеред голосувань за зняття недоторканності мав розмову з охоронцем Верховної Ради, однією з людей, яка оберігає наш спокій. він сказав, було би добре, якби ви всі ці рішення швидко прийняли, і тоді не буде ніяких заворушень, ніяких протестів, ніяких загроз для парламенту. На жаль, учора тест не був зданий всіма народними депутатами суспільство побачило, як багато людей на словах готові починати з себе і як небагато людей по-справжньому своїми голосування це доводили. У мене велике прохання до всіх виборців, це ніколи не припиниться, поки не почнете поіменно ідентифікувати, хто вас представляє, а хто вас кидає. Вчора вся Україна отримала поіменний список людей, які готові починати з себе і поіменний список людей, які зберігали і зберігають кругову поруку. Дуже важливо, щоби люди цим списком скористалися, дуже важливо, щоби люди розуміли, ні американський президент, ні голландський уряд, ні турецький султан не виправлять української ситуації, це може зробити тільки українське суспільство. І ті люди, які думають, що з дому, з "Фейсбуку", з дивану вони виправлять стан справ, вони дуже-дуже гірко помиляються. Не говорячи вже про тих людей, які взагалі вважають, що їх це не обходить і вони можуть продавати голоси. Я хотів би звернутися до виборців Едуарда Розенблата. Ви є люди, які мають можливість у фільмі наочно подивитися, що робить ваш представник від вашого імені в українському парламенті. Я би хотів попросити вас зібратися, провести зустріч, разом подивитися фільм про докази, знайдені в результаті слідства Антикорупційного бюро, разом зробити обговорення, як так зробити, щоби більше не було такого ні у вашому окрузі, ні по всій Україні. Тепер про парламент. Колеги, в нас залишилося один день голосувань, і в нас величезне прохання до спікера і до всіх нас прийняти за цей день два важливих рішення, які є виходом з нинішньої ситуації. Перше рішення – Закон про обмеження депутатської недоторканності, в тому числі, про відбір паспорту у депутата, який підозрюється в злочинах, і друге – Закон про антикорупційний суд. Сьогодні немає в Україні суду, який готовий засудити високопосадовця, просто немає, бо суди такі самі залежні. І нам можливо ухвалити рішення про творення незалежного антикорупційного суду. Прямо завтра. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега Березюка.

Любов, традиції, слова і дії – більше нічого не буває. Якщо тільки слова без дій нічого не буває. Вчора частина, дві третини депутатського корпусу показали, що слова для них важливіші, ніж традиції державності, демократичності і любов до людей, бо вони прикривають олігархічний режим, бо є всього-на-всього васалами цього режиму. Але я не про це хочу говорити. Я сподіваюся, що громадяни України побачили цю реальність, яка є непростою по дорозі від єгипетської єгипетської землі, дому неволі до демократії, вона довга і тяжка. Але я хочу сказати, що цей парламент не хоче діяти далі, він готує фейкові законопроекти по об'єднанню кодексів на тисячу сторінок, де є маса служінь олігархату. Він готує фейкові закони, псевдодемократичні про Конституційний Суд, який буде ще більше служити олігархату. Він готує прийняття

який пропрацьований найбільше, можливо, неперфектний, але чітко концептуальний і зрозумілий, законопроект, який принесе користь, можливо, вперше за 25 років людям від медичного обслуговування це законопроект про медичну реформу, парламент не збирається голосувати і діяти. І це є злочин, який рівноцінний вчорашньому. ховалися від відповідальності, а сьогодні своїм бездіянням знущаєтеся над здоров'ям людей. Я закликаю всі фракції, сьогодні їхніх керівників прийти на комітет медичний, заставити комітет допрацювати законопроект, заставити, там нема що робити, за вас вже все зробили, ви тільки ламаєте. Завтра винести в зал і поруч з законами про Антикорупційний суд та законами про зняття недоторканності з депутатів або полегшення зняття недоторканності проголосувати це. І це буде дія, яка буде підтверджувати ваші слова любові до українських людей, з якими ви говорите перед виборами, і весь час тільки говорите неправду. Доброго дня, шановні українці, шановні виборці, шановні колеги-депутати. Ми сьогодні знову звертаємося з цим питанням, яке об'єднує всіх. Не важливо від того, в якій ти фракції, в якій ти політичній силі, але ти підтримуєш безпеку в своїй державі, ти підтримуєш стратегію її розвитку, і ти розумієш, що саме сьогодні це вирішується. Ми за комплексну освіту для військових, ми за курсантів, які будуть професіоналами в майбутньому. Ми за те, щоб піхотинець, артилерист, танкіст і сапер навчався разом. Ми за те, аби вибраний курс в цьому залі на натівські стандарти був протриманий далі. І ми розуміємо, що від цього залежить дуже багато. Тому ми тримаємо на пульсі цю тему, ми не будемо її упускати, і жодні канікули, жодні інші інші речі не можуть на це вплинути. Тому ми будемо, допоки цей домоклів меч не зникне над загрозою нищення професійної військової освіти в Україні. На доповнення хочеться сказати, що війна продовжується. І шкода, що парламент в цей заключний тиждень уникнув військових питань, питань безпеки і оборони, і, зокрема, це стосується і генетичної ідентифікації, і питання гуманітарного розмінування, і питання компенсації сім'ям осіб, які загинули вже після того, як вони звільняються. Ми дуже хотіли би від усього парламенту побачити ті закони, які розглядаються на Раді нацбезпеки про реінтеграцію Донбасу, ми хочемо їх вивчити, ми хочемо бачити, ми хочемо доповнювати своїми пропозиціями, бо, власне, нам приймати ті важкі рішення для нашої держави. Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олександра Марченка. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці, звичайно, вчорашній ганебний цирк у Верховній Раді, він вчергове поставив питання про доцільність існування в Україні такої якості парламентаризму. Тому що те, що ми вчора бачили, це було, звичайно, фірмове знущання, оскільки, знаєте, уже неможливо це повторювати в сотий раз, але напевне треба. Перед кожними виборами приходять кандидати в депутати, приходять політичні партії, говорять одне і те саме, що вони проти депутатської недоторканності, що всі мають бути рівні перед законом. Це триває вже з року в рік, зі скликання в скликання, десятиліття це триває. І потім кожного разу знаходяться двісті відмовок, чому цього не можна робити саме зараз. Коли подають подання на конкретних депутатів, цього теж не можна робити, тому що є багато на це причин, виявляється. І так триває безкінечно. Тому вчорашня ситуація, звичайно, вона була абсолютним договорняком, тому що навіть по тим депутатам, по яким був наданий дозвіл Верховною Радою на притягнення до кримінальної відповідальності, на них не було надано дозволу на затримання і обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Тобто по факту вони далі лишаються недоторканними, тобто недоторканність знята, а вони далі недоторканні. Це українське ноу-хау Верховної Ради отак от вчора відбувалося. І, власне, за цим спостерігало українське суспільство. Звичайно, що це підриває довіру не до, вже не просто до конкретних партій, політиків. Це, на жаль, підриває довіру до інститутів держави, до парламенту як такого, і це дуже погано. І ви знаєте, зараз є один простий механізм, як змінити цю ситуацію. Є президентський законопроект, який змінює конституцію, але він опинився зараз він завис. Тому що дві з трьох статей, до яких він має намір внести зміни, вони вже змінені змінами до правосуддя в частині правосуддя до Конституції. Тобто фактично вони вже стали юридично нікчемними, ці зміни. Відповідно для того, щоб з цієї ситуації вийти, необхідно почати це процес заново, швидко його пройти, і тоді відбудуться зміни до Конституцій, буде знята недоторканність. Ми, представники Всеукраїнського об'єднання "Свобода", закликаємо всіх народних депутатів підійти до нас, до нашого кутка, підписати, хто ще не підписав, це подання і тоді ми зможемо, набравши 150 підписів, розпочати цей процес і в дійсності виконати ту вимогу людей, яка стоїть уже десятиліттями, відміна депутатської недоторканності, рівність всіх перед законом. Ми вважаємо, що не має бути не тільки депутатської, а і суддівської, президентської недоторканності. Але нема питань, ми готові навіть, якщо виключно мова йде про депутатів, тому що це політична відповідальність. І поки в Україні не буде відповідальності політиків за свої слова, поки буде суцільна брехня і маніпуляція, у нас не буде здорової політичної культури, у нас не буде політичної відповідальності, у нас не буде здорового парламенту, який має довіру серед українців. Дякую за увагу. Шановні колеги, шановний український народе, вчора, на жаль, ми забули про одну сумну дату, яка відбулася 3 роки назад. 11 липня під Зеленопіллям було сформовано базовий табір українських військ, що мали блокувати українсько-російський державний кордон. О 4:30 з боку Росії по підрозділам 24, 72, 29-ї аеромобільної бригади, підрозділам Державної прикордонної служби, польовому шпиталю, у якому на той час, до речі, проводили хірургічні операції, було відкрито вогонь з Російської Федерації. Я наголошую: було відкрито системами реактивного вогню з Російської Федерації! По суті справи Російська імперія, російські фашисти почали третю світову війну. Я зараз звернусь до ведучої нашої зали. Я хочу зачитати прізвища 36 українських воїнів, які віддали життя після початку цієї війни. Пані спікер, будь ласка, я прошу оголосити хвилину мовчання за цими героями. Вихопень Василь Ігорович – молодший сержант, 24-а; Дишень Мар'ян Миронович – молодший сержант; Коптун Володимир Михайлович – молодший сержант; Костів Юрій Миронович – молодший сержант; Лущик Віктор Федорович – молодший сержант; Голуб Юрій Григорович – старший солдат; Ковалик Василь Степанович – старший солдат; Кратко Роман Зіновійович – старший солдат; Кунтій Євген Олександрович – старший солдат; Береза Іван-Віталій Володимирович – солдат; Борис Ігор Ігор Володимирович – солдат; Василиха Петро Степанович – солдат; Вербицький Володимир Володимирович – солдат; Логин Михайло Романович – солдат; Мисик Тарас Ігорович – солдат; Нагорний Юрій Васильович – солдат; Попович Володимир Романович – солдат; Руснак Микола Ігорович – солдат; Цікало Богдан Богданович – солдат; Шпирка Володимир Михайлович – солдат; Ладиженський Олександр Васильович – старшина; Голота Іван Іванович – сержант; Новицький Анатолій Олегович – сержант; Крук Олександр Олександрович – старший солдат; Платонов Сергій Сергійович – старший солдат; Бойко Віктор Михайлович – солдат; Волков Олексій Віталійович – солдат; Гнатуша Володимир Юрійович – солдат; Плющ Михайло Вікторович – солдат; Момот Ігор Федорович – полковник; Луцко Анатолій Степанович – старший сержант; Глущак Олег Миколайович – сержант; Поляков Василь Вікторович – сержант; Сирбут Дмитро Васильович – солдат; Штолтер Вільгельм Володимирович – солдат; Вовк Василь Ярославович – солдат. Хай земля буде пухом всім українським воїнам загинувши в боротьбі з російським імперіалізмом і з російськими фашистами за незалежність Української незалежної держави.

саме головне, щоб ми пам'ятали, що вони віддали життя от якраз, щоб ми тут і приймали закони, які ведуть Україну в Європу в тому числі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Звертаюся до народних депутатів, які згодом будуть приймати чергові рішення і звертаюся до них, аби ратуючи за Конституцію і за закон, вони були послідовними. 8 червня 2017 року в цій сесійній залі був проголосований шляхом фальсифікацій Закон 6327, так звана псевдореформа, ініційована Міністерством охорони здоров'я. Чому є псевдореформа? Тому що ніякого відношення до зміни системи охорони здоров'я України вона не має. Розуміючи, що були сфальшовані голосування, розуміючи, що зміст закону є антиконституційний і він порушує 49 статтю Конституції, що положення, які пропонувалися в цьому законопроекті, вже були розглянуті двічі в Конституційному Суді і визнана їх антиконституційність, була створена робоча група. Робоча група намагалися переформатувати цей закон в законодавче поле. Що ми на сьогоднішній день маємо перед можливим голосуванням у другому читанні? Знову ж таки грубо порушений Закон України про Регламент, 116 стаття, яка говорить про те, що пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситись лише до того тексту законопроекту, який був проголосований в першому читанні. Якщо ви подивитесь на той законопроект, який буде пропонуватися до другого читання, ви нічого не найдете від того, що було проголосовано в залі, він є поміняний на 80 відсотків, більше того, змінена навіть назва. Тепер є запитання до всіх тут, що дуже хочуть, переживають за людей, аби було краще медичне обслуговування. До нормального фахового законопроекту можливо внести 900 поправок? Можливо, його розглянути так, як ми розглядали по скороченій процедурі: міністр – 2 хвилини і виступаючі – по 2 хвилини. Сьогодні ця псевдо реформа ставить собі за ціль тільки одне створення нового органу, основна функція якого, вдумайтеся: розпорядження бюджетними коштами. Цей орган буде монополістом по розподілу бюджетних коштів. Це буде ще одна годівниця. А для тих, хто тут багато сидить, ще одна буде кормушка по розподілу. Чому кормушка? Та тому що передбачається, що буде виділено туди на розподіл понад 100 мільярдів гривень, а тих 100 мільярдів гривень це буде лишень 5 відсотків внутрішнього валового продукту. Чи вистачить цього для того, щоб забезпечити нову форму системи охорони здоров'я? Я вам відповім, нам кажуть, що це нам пропонується англійська модель. Англійська модель – це є 9 відсотків внутрішнього валового продукту і це становить 130 мільярдів фунтів стерлінгів. У нас буде в 80 разів менше, меддопомогу отримає той хто прийде перший, а далі буде все платне, за це голосувати не можна. Дякую. Отже, ми ще маємо можливість два виступи, це передає Опанасенко Семенусі виступ і наступний Чижмар передає Галасюку – це два заключних виступи. Після того ми переходимо до питань порядку денного. Будь ласка, пане Роман. 10:35:05 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановний пане Голово, шановні колеги! Те, що вчора відбулося з голосуванням по зняттю недоторканності, означає на превеликий жаль одне: кругова порука і далі править цьому залі. Можна вимовляти тисячі слів про довіру людей, обіцяти людям зняти недоторканність, але вчора частина наших людей плюнула в очі людям. Про яку довіру можна говорити далі в цьому парламенті? Я сьогодні слухаю декілька виступів наших колег про важливі законодавчі ініціативи. Скажіть, ми стомо сьогодні на порозі розгляду серйозних реформ медичної, пенсійної та інших, але як можна про це говорити після того, що вчора відбулося? Я думаю, що відновити довіру до українського парламенту ми можемо вже сьогодні, ухваливши два закони. Перше. Це розглянути і ухвалити Закон про антикорупційний суд. Адже всім зрозуміло, що в загальній системі правосуддя будь-які справи будуть прикриватися, а депутати тут, в своїй залі, будуть не здавати своїх, бо кругова порука це те, що їх сюди приводить. Друге. Це законопроект про суттєве обмеження депутатського імунітету під номером 5487. І для цього голосування не потрібен висновок Конституційного Суду, не потрібно 300 голосів, потрібно проголосувати 226 голосів і вже завтра депутатський імунітет набуде нормальних європейських розмірів, бо сьогодні, повторюю, він роздутий не 80 статтею Конституції, а купою законів. Цей закон дозволить регламентному комітету протягом одного дня розглядати подання, Верховній Раді протягом трьох пленарних днів ухвалювати відповідне рішення. Цей закон урівняє депутата із звичайними громадянами і правоохоронні органи матимуть можливість обшукувати, затримувати. І наступне, це дасть можливість після відповідного подання, яке надійде до Верховної Ради, заборонити виїзд народному депутату України. І останнє. Цей закон потребує всього-на-всього, повторюся, 226 голосів. Ми просимо Голову Верховної Ради сьогодні невідкладно першим законом винести законопроект про обмеження депутатського імунітету. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, в неділю буде велике професійне свято День металургів. Я хочу заздалегідь привітати славних українських металургів з цим святом, але привітати їх має вся українська Верховна Рада, а прийняттям завтра металургійного закону, на який, на жаль, Президент Порошенко наклав вето. Наш комітет розглянув його, вніс пропозиції і завтра треба закріпити рішенням парламенту реальну, а не номінальну підтримку українських металургів. І це має бути не виключенням, а підтримка галузей української промисловості має стати правилом нашої Верховної Ради. Ми маємо криміналізувати контрабанду лісу-кругляку, щоб не сировина виїжджала за кордон, а готова продукція. Ми маємо підтримати наше літакобудування, низка законопроектів знаходиться в парламенті. Ми маємо, нарешті, приймати промисловий пакет реформ, який передбачає комплекс умов, який дозволить підняти українську промисловість не тільки на той рівень, де вона була, а на сучасний європейський рівень. В цей промисловий пакет реформ входять індустріальні парки, які запроваджують привабливі умови для розміщення нових виробництв в Україні, для створення нових робочих місць в Україні, щоб податки сплачувались в Україні, а не кошти в офшори виводились. Цей промисловий пакет реформ передбачає звільнення від імпортного мита ввезення виробничого обладнання для всіх галузей української промисловості. Розстрочку імпортного ПДВ на три роки для всіх українських інвесторів, хто вкладає в реальний сектор економіки, а не в спекуляції, не виводить кошти в офшори. Ми маємо зняти всі інвестиційні бар'єри для того, щоб в Україні будувались нові заводи і створювались робочі місця. Вчора Комітет промислової політики і підприємництва Верховній Раді прийняти якісно нову модель приєднання до інженерних мереж. Для того, щоб коли хтось хоче побудувати новий завод, новий об'єкт аграрний, і так далі, щоб він не поневірялись в тих стосунках з монополістом, коли монополіст їх грабує. заставляє побудувати об'єкти, подарувати, потім заставляє ще платити хабарі, щоб прийняти в експлуатацію, а потім ще бере в інвестиційній складовій плату в тарифі. Ми маємо припинити цей ганебний грабунок монополістами українську промисловість і реального сектору економіки. Це ті закони, які невідкладно треба прийняти, тоді це дозволить реалізувати успішно всі інші реформи, бо сьогодні те, що сьогодні пропонує уряд: пенсійна реформа, медична реформа, освітня реформа, без промислового потужного фундаменту, це чиста профанація. Бо ці реформи спрямовані тільки на одне – на економію бюджетних коштів. А без коштів гарну справу не зробиш, потрібні масштабні ресурси для медицини, для освіти, для науки ці ресурси можна взяти тільки в українській промисловості. Прошу вас підтримати цю позицію фракції Радикальної партії. Дякую. Колеги, час, відведений для виступів, вичерпаний. Але в президію надійшло дві заяви на перерви. Одна від "Радикальної партії" і "Самопомочі", друга від двох груп. Я надаю спочатку виступ від "Радикальної партії" і "Самопомочі" Ляшкові, а потім Яценко, так, буде виступати? Яценко, добре, а потім Антон Яценко. І, колеги, через 5 хвилин переходимо до голосування. Я прошу запросити в зал усіх народних депутатів. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, "Радикальна партія". Шановні українці! Наша команда і я як лідер нашої команди звертаємось до вас. Вчора за ініціативою нашої команди були в парламенті проголосовані подання які були обґрунтовані, про позбавлення депутатської недоторканності. Ті, які були сфальсифіковані зокрема щодо нашого колеги Андрія Лозового, ми не підтримали. Але я хочу, щоб ви знали чітко позицію нашої команди. Ми за повне скасування депутатської недоторканності, суддівської недоторканності і запровадження механізмів відповідальності влади. Ми підтримуємо ініціативу Президента України, з якою він вчергове виступає перед черговими виборами. Бо у нас, як правило, масштабні ініціативи дають тільки перед виборами, коли немає чого сказати, коли у людей немає роботи, зарплати, Президент виступає із скасуванням депутатської недоторканності. Шановний Петро Олексійовичу! Ми підтримуємо вашу пропозицію і нашу пропозицію, дякуємо, що ви її підтримуєте, про скасування депутатської недоторканності. водночас, шановний пане Президенте, Майдан стояв не тільки за те, щоб скасувати депутатську недоторканність, а щоб і запровадити відповідальність Президента України. Нарешті, на 26 році незалежності України, ми вважаємо, що треба виконати норму Конституції і прийняти закон про процедуру імпічменту імпічменту Президента України, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Для того, щоб парламент мав реальні інструменти парламентського контролю. І для того, щоб Президент, котрий вчиняє порушення закону, можна було притягнути відповідно до закону і вимог до Конституції. Тому я закликаю фракції коаліції проявити політичну волю, невідкладно винести до залу парламенту Закон, зареєстрований нами у листопаді 2015 року, "Про процедуру імпічменту Президента України", "Про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України" і про скасування депутатської недоторканності. Наша фракція одноголосно за всі три закони проголосує, і я переконаний, що кожен українець це підтримає, щоб і Президент, і судді, і депутати – всі були підконтрольні, Він виступає із ініціативою скасування депутатської недоторканності з однією метою – для того, щоб контролювати парламент для того, щоб зробити парламент слабким, залежним і маніпульованим. Тому ми вимагаємо скасування депутатської недоторканності і процедури імпічменту Президента. І, нарешті, вчора САП порушила кримінальне провадження проти Генерального прокурора Луценка за незаконну декларацію, незаконне збагачення. Ми вимагаємо усунення Луценка з посади Генпрокурора на час розслідування цієї корупційної До слова запрошується Антон Яценко. Через три хвилини перейдемо до питань порядку денного, прошу всіх займати робочі місця. Дякую, Андрію Володимировичу. Шановні колеги, хотів привернути вашу увагу до наступного. Завтра ми будемо розглядати зміни до Закону про Державний бюджет на цей рік, і дуже хотілося, щоб серед 27 мільярдів, якщо я не помиляюсь, ми знайшли кошти на такі речі, як охорона здоров'я. Зокрема, сьогодні 94 дитини нуждаються в лікуванні за кордоном. І от я вчора спілкувався з в.о. міністра охорони здоров'я пані Супрун. Вона каже, що вже троє дітей померло через брак коштів. Наступне – це протези суглобів. Тут багато мажоритарників, і всі ми бачимо, коли люди звертаються і приковані до ліжка роками. Наступне – кохлеарна імплантація. Хто не знає, я нагадаю, це коли глухонімі діти, їх треба лікувати, ДЦП і інше. І от я особисто, спільно з колегами подали правки всі, і дуже хотілось би, щоби сьогодні на засіданні бюджетного комітету вони були враховані. Я звертаюся абсолютно до всіх депутатів, перш за все для тих, хто входить до бюджетного комітету, а також до тих, хто має відношення до медицини, і прошу прийти також на комітет. Друзі, давайте це підтримаємо, тому що ми знаходимо на будь-що, крім медицини. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Отже, переходимо до питань порядку денного. традиційно першими стоять питання ратифікації. І я буду звертатися до колег, щоб ми розглянули пропозицію розгляду ратифікацій за скороченою процедурою. І буду просити підтримки в залі, щоб ця пропозиція була підтримана. Першим є проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво, номер 0125… 52… 0152. І колеги, я прошу зайняти робочі місця і прошу підтримати пропозицію розгляду проекту Закону про ратифікацію за скороченою процедурою. Підтримуєте? Голосуємо, колеги. Прошу підтримати розгляд ратифікації за скороченою процедурою. Давайте організовано і відповідально підтримаємо. Голосуймо!

За-156 Рішення прийнято. Дякую за підтримку. І до доповіді запрошується заступник міністра внутрішніх справ Троян Вадим Анатолійович. Пане Вадим, будь ласка.

Шановний головуючий, шановні народні депутати! Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським офісом поліцейських. Він дає нам можливість стратегічного співробітництва та оперативного втручання в кримінальні справи між державами. Що це значить? Це значить, що даний законопроект може давати нам здійснювати оперативно обмін інформацією в кримінальних провадженнях, брати участь в спільних заходах розробках організованих злочинних груп чи мігрантів, які крокують до... через Україну в Європу, установлювати місце знаходження осіб, причетних до скоєних злочинів, злодіїв в законі, кримінальних авторитетів та людей, які знаходяться в розшуку, переховуються від України в Європі або які розшукуються європейськими державами в Україні. Також створювати международні, саме головне, спільні групи по розслідуванню даних справ. Прошу підтримати цей законопроект, він має історичне значення для України. Слава Україні! Героям Слава! Дякуємо. До співдоповіді запрошується член Комітету з питань європейської інтеграції Найєм Мустафа-Масі. Будь ласка. Комітет з питань європейської інтеграції розглянув проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його в цілому із зауваженнями, які були в Головного науково-експертного управління щодо Державного бюро розслідувань, яке буде включено в цю угоду після того, після створення ДБР і… буде це створено не окремим законом, а додатками до цієї угоди. Дякую. Дякую вам. І прошу провести запис: два – за, два – проти.

Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Звичайно, ми підтримуємо ратифікацію. Дана, співробітництво дане вже давно ведеться,це фактично оновлення документу. І перш за все я б хотіла відмітити таку цікаву річ, що в цьому документі, на превеликий жаль, не стоїть і не буде стояти назви "Державне бюро розслідувань", у зв'язку з тим, що Державне бюро розслідувань, хоч ми майже рік тому з вами проголосували за цей закон, до сьогоднішнього дня не створено. На сьогоднішній день Державне бюро розслідувань фактично симулюється конкурс, на конкурс притягується абсолютно підконтрольна Президенту особа, що, в принципі, буде означати, що цей правоохоронний орган, який мав стати над всіма і контролювати в тому числі той бєспрєдєл, який на сьогоднішній день є в правоохоронних органах, він буде таким самим і стане частиною кругової поруки, яку ми на сьогоднішній день маємо і спостерігаємо, на превеликий жаль. І взагалі все, що сьогодні відбувається, подивіться, в залі немає половини народних депутатів. Середа, вже в котрий раз ми розглядаємо лише ратифікації. Ми їх розглядаємо, тому що в цьому залі немає волі і немає голосів на справжні реформи. А фракція "Самопоміч" все ж таки очікує, що тут з'явиться політична воля на прийняття рішень, зокрема щодо антикорупційного суду. І тоді у людей не буде виникати питань з приводу того, чи знімати, чи не знімати недоторканності, і вони не будуть переживати за те, що ці люди, з яких навіть зняли недоторканність, не будуть покарані. І друге питання це питання, про яке тут протягом години виступали різні народні депутати. Внесіть в зал, давайте розглянемо, замість непотрібних або не таких важливих, я б сказала, ратифікацій Закон про зняття недоторканності, який запропонувала "Самопоміч". Доброго дня. Лубінець, мажоритарний виборчий округ номер 60, Донецька область, фракція "Блок Петра Порошенка". Ну, я хотів би поправити попереднього колегу і сказати, що ратифікація насправді важливі документи. На жаль, їх виносять тільки в середу, саме через те, що наші колеги не вважають за потрібне ходити по середах. Але весь зал об'єднується щодо прийняття ратифікацій. Зі свого боку я хочу сказати, щоб всі народні депутати об'єднались і цю ратифікацію, яка насправді дуже важлива, важлива для технічної співпраці нашого управління нашого управління Національної поліції по співпраці зі своїми колегами з інших країн. Тому, користуючись нагодою, хочу всіх залучити до позитивного голосування і хочу подякувати управлінню Національної поліції в Донецькій області за їхню роботу, зокрема у Волноваському районі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, зараз буде заключний виступ, і я прошу запросити усіх в зал. І голів фракцій, і секретаріат Верховної Ради прошу запросити усіх депутатів в зал, через дві хвилини ми будемо переходити до прийняття рішення. А зараз до слова запрошується від "Опозиційного блоку" Шуфрич Нестор Іванович. відсутня присутність Державного бюро розслідування, про яке ми так багато чуємо, але ніяк не можемо побачити. І, до речі, не можу не згадати вчорашній день з приводу того, що цей закон, можливо, торкнеться окремих наших наших колег, а саме говорили, що нібито більшість найбільшої фракції голосувала, так це не правда. Більшість дійсно була, але як раз ці 50-60 голосів, які не голосували вчора, і зробили неможливими окремі голосування. Тому говоріть правду і не обманюйте людей. Я стою за те, щоби ми людям говорили правду і мій невеликий досвід роботи в парламенті підказує, що завжди представники саме влади і ті, хто біля влади, вимагають зняття недоторканності, а як тільки доходить до голосування, то це питання нівелюється. Ми маємо бути максимально коректні і говорити людям те, що є. Інститут недоторканності є не тільки в Україні, він є в усій Європі, просто не можна їм зловживати. І я хотів би скористатися, знову ж таки, якщо ми говоримо про зміни до Конституції, сказати, що мабуть прийшов час знищити той дуалізм, який сьогодні існує у владі. Я як один із співавторів змін до Конституції, які діють сьогодні, чесно кажучи, не думав, що навіть ті залишки влади, які залишились у Президента, можуть настільки спотворити владу і створити реальне двовладдя, і знову робити дурних прем'єрів і мудрих президентів. Ми маємо набратися рішучості змінити Конституцію і встановити, врешті-решт, парламентаризм в нашій країні, як це і є за нашими українськими козацькими традиціями. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще не виступав в обговоренні "Народний фронт". І голова фракції просить слово від "Народного фронту". Максим Бурбак. Включіть мікрофон. 10:56:10 БУРБАК М.Ю. Доброго дня! "Народний фронт" буде підтримувати ратифікацію даної угоди якби тут не говорили фракції, які вже об'єднались в опозицію, "Самопоміч" і колишні регіонали з "Опоблоку", що це не потрібні ратифікації, це неважливе, важливе те, що треба реформувати країну. За бюджет голосуйте. Голосуйте за бюджет яким ми 5 відсотків ВВП надаємо на нашу національну безпеку і оборону. Тому що ви лише можете їздити розказувати по "темникам" Кремля стосовно того, що стіну не треба будувати, не треба будувати інженерне облаштування кордону. Натомість ми бачимо заяви МЗС, яке точь в точь ……… вашу кальку ваших виступів. По-друге. Хотів би нагадати попередньому виступаючому, який тут розказує про дурних прем'єрів і мудрого Президента. Вони вже обирали одного мудрого Президента, який втік і обікрав нашу країну. По-друге. Хочу нагадати, що вчора вперше в історії українського парламентаризму коаліція підтримала позбавлення недоторканності членів фракцій яку цю коаліцію роблять, це "Народний фронт" і "БПП". Ми впевнені, що наші колеги… 30 секунд. Дайте можливість завершити. БУРБАК М.Ю. Впевнені, що наші колеги зможуть в судах не прикриваючись недоторканністю доводи свою правоту. Але хочу ще раз звернутися до цього залу. Шановні! В першому читанні… БУРБАК М.Ю. В першому читанні фракція "Народного фронту" підтримала зміни в Конституцію щодо недоторканності і готові голосувати в другому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу усіх, переконливо, заходити в зал. Хвилина. Хвилина… Хто від вас? Від "Самопомочі" Єгор Соболєв, будь ласка. Одна хвилина. І, колеги, прошу заходити в зал. Нас ще недостатньої є для прийняття позитивного рішення. Це відповідальна ратифікація. Я дуже прошу голів фракцій

Не треба думати, що люди ідіоти. Не треба розкидуватись словами, за якими не стоїть нічого, окрім брехні. Згадані вами представники Партії регіонів і її нинішніх "уламків" вчора прикривали ваших депутатів, так само, як і ви, звинувачених в незаконному збагаченні, звинувачених в корупційних злочинах. Величезне прохання не маніпулювати таким важливим завданням парламенту, як розподіл грошей платників податків від імені платників податків. "Самопоміч" голосувала і буде голосувати за всі добрі рішення, але завжди буде проти такого розподілу, якщо за цим стоїть корупція. І останнє. Людей не можливо надурити, не беріть в цьому участь особисто. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Я прошу максимально наблизитись до своїх місць для голосування, до карточок. Не виходити з залу, навпаки заходити в зал. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво (0152) в цілому. Прошу проголосувати, підтримати, колеги. Важлива міжнародна угода. Прошу підтримати всіх, голосуємо. Прошу підтримати.

Наступне у нас, проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників (№ 6149). І я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Проголосуйте. За-173 Рішення прийнято. Першим запрошується до доповіді заступник міністра юстиції Петухов Сергій Ігоревич. Будь ласка, пане Сергій. Доброго дня, шановні народні депутати. Законопроект 6149 спрямований на імплементацію в українське кримінально-процесуальне законодавство та Четвертого протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року. Самі протоколи були ратифіковані Верховною Радою 7 червня. Але для того, щоб вони могли бути імплементовані і діяли в українському правовому полі, потрібно внести зміни в Кримінальний процесуальний кодекс. Зокрема вносяться зміни главу 44, яка передбачає положення про видачу осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Найважливішою зміною є повністю нове викладення статті 588 "Спрощений порядок видачі осіб з України", який передбачає, що непотрібно чекати запиту від держави іншої для того, щоб розпочати процедуру, коли є згода затриманої особи і держави України. Таким чином екстрадиція може відбутися фактично в набагато коротші терміни, коли в цьому є зацікавленість держав і самої особи. Не потрібно чекати отримання запиту, скорочується період перебування особи під тимчасовим арештом, екстрадиційним арештом. Таким чином ми краще співпрацюємо у передачі осіб, що розшукуються за вчинення злочинів і економимо бюджетні кошти. Крім того уточнюється, ці протоколи призводять до більш сучасних практик співпраці держав у сфері екстрадиції, спрощуються вимоги, уточнюються положення про перебіг термінів давності притягнення до відповідальності, застосування спеціального правила та інших положень. Прошу підтримати зазначений законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Паламарчука Миколу Петровича. Пане Миколо, будь ласка.

6149), поданий Президентом України. Законопроектом пропонується внести зміни до низки статей у главі 44 "Видача осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, екстрадиція кримінального процесу

У разі прийняття закону особа отримає право просити про застосування до неї спрощеного порядку і видачі одразу ж після затримання у зв’язку з перебуванням в міжнародному розшуку, не очікуючи надходження Це дасть можливість скоротити строки перебування такої особи під вартою на території України з метою її екстрадиції іншій державі та винести практику застосування екстрадиції на сучасний європейський рівень. При цьому у статті 588 в редакції проекту передбачено, що спрощений порядок видачі не застосовується у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності чи відбування покарання на території країни, якщо є підстави вважати, що видача може суперечити інтересам захисту національної безпеки України або що розшукувана особа є громадянином України. Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України

Доброго дня, ще раз. Я прошу підтримати цей законопроект, який передбачає удосконалення існуючої процедури екстрадиції з України правопорушників, які розшукуються компетентними органами іноземної держави. Саме головне, ця ратифікація дозволить максимально спростити цю процедуру, щоб не створювати якихось нормативних перешкод і максимально швидко видавати злочинців

Звичайно, фракція Радикальної партії Олега Ляшка підтримає дану ратифікацію, тому що ми виступали і послідовно виступаємо за співпрацю, особливо в правовому полі, з усім цивілізованим світом і в даній царині також. Але хотів би дійсно повернутися до вчорашнього дня. Тут дехто з колег, дуже шанованих мною колег, говорить, що ми різні, тому що вони за повне скасування недоторканності і тому голосують за всі подання Генерального прокурора. Так, шановні колеги, ми різні. тому що я і наша команда будемо захищати вас, коли на вас будуть вносити подання безпідставні. Тому я і мої товариші, вчора, колеги по фракції, голосували червоними кнопками за два подання. За ті подання, які є сфальшованими Генеральною прокуратурою. За подання на Євгена Дейдея і Андрія Лозового, і мені не соромно за це, я цим горджусь. Горджусь і буду гордитись. І для мене абсолютно є не зрозумілим, коли шановний мій колега і побратим, Андрій Білецький, проголосував за зняття недоторканності з Андрія Лозового. Людину, яка витягувала його з в'язниці в 2014 році, оце мені незрозуміло? Для мене це не зрозуміло і ніколи я цього не зрозумію. А так, захищаємо парламентаризм і знімаємо недоторканність з усіх. І хочу звернутись до шановного Юрія Віталійовича, напишіть заяву і йдіть з посади Генерального прокурора на час розслідування, яке проводить НАБУ і САП. Дякую. Слава Україні!

Будь ласка, пане Леонід. 11:09:37 ЄМЕЦЬ Л.О. Леонід Ємець, фракція "Народний фронт". Надзвичайно важливий законопроект змін до Кримінально-процесуального кодексу і фракція наша буде його підтримувати і буде голосувати. Але, шановні колеги, вчора дуже було багато сказано про депутатську недоторканність загалом, про те, що всі обіцяли її знімати. Дуже багато було сказано про зняття депутатської недоторканності, зокрема, сьогодні дуже багато про це говорили. Але, шановні колеги, всі ці процеси, всі ці процедури і не варті нічого, якщо у нас не буде завершена судова реформа. А я вам нагадую, що формування нового Верховного Суду завершується в найближчі тижні, але це буде формування лише на папері, тому що у нас в Законі про судоустрій і статус судів написано, що до моменту прийняття змін до нових процесуальних кодексів залишається працювати старий Верховний Суд, залишається працювати старі вищі спеціалізовані суди, які ми так довго намагаємося ліквідувати. І нам залишилося трошечки, буквально один крок. Але не зробивши цей крок, ми судову реформу не завершимо, а цей крок – це внести зміни в процесуальне законодавство. І, змінюючи зараз Процесуальний кодекс, давайте подумаємо про те, що у нас залишився один день це завтра, один день для того, щоб внести зміни до процесуального законодавства для того, щоб сформувати новий Верховний Суд, для того, щоб ліквідувати вищі спеціалізовані суди, для того, щоб недоторканність, знята тут у Верховній Раді, була справедливо розглянута судами, в тому числі і Верховним, і було прийнято справедливе і законне рішення. А без завтрашнього нашого голосування за процесуальні кодекси цього не відбудеться. Тому, говорячи про зняття недоторканності, говорячи про справедливість, не забуваємо, що треба зробити реальні кроки для цього і проголосувати завтра за зміни до процесуального законодавства. Дякую, шановні колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз буде заключний виступ, я прошу запросити всіх депутатів у зал. Через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення, і я прошу запросити депутатів у зал. А зараз слово надається для виступу Сотник Олені Сергіївні. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Я так для колег, щоб вони розуміли, за що будуть голосувати. Ми вже ратифікації пройшли, ми вже голосуємо за зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Це так маленька ремарка. І це ще раз підкреслюю, і ви людей не обдурите, що в залі сидить менше половини складу народних депутатів, що насправді ми зараз приховуємо і намагаємося показати якусь діяльність, якої насправді не існує, не існує на користь людей, не існує тих кроків, які вони очікували від цієї Верховної Ради. Тому, колеги, я розумію, що страшно. Страшно всім нам насправді, людям – людське. Я розумію, що недоторканність, зняття і так далі – це великі переживання. Але, друзі, якби ви знали, що ви, вийдучи з цієї зали, підете в справедливий суд, в якому ви зможете себе захистити, то ви би не боялися. А ви боїтесь, тому що розумієте, що цього справедливого суду ви за ці три роки не побудували, не зробили жодного кроку, щоб його побудувати. Ви боїтеся, бо знаєте, що тут є кругова порука, що кожен з вас насправді є заручником, у тому числі Президента, в тому числі прокуратури, в тому числі судів. Тому давайте краще приймати ті рішення, які зможуть вивести вас з цієї кругової поруки. А це – зняття недоторканності, законопроект, який… "Самопоміч" вже третій місяць про нього говорить, і це Закон про Антикорупційний суд, який нарешті посадить корупціонерів, у тому числі і з системи прокурорської, в тому числі і з системи судової. Отже, обговорення завершене, і ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця, прошу приготуватися до голосування. Будь ласка, заходимо. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією третього додаткового протоколу четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників (номер 6149) за пропозицією комітету за основу. значення, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, За-209 Я поставлю на повернення, колеги, але я дуже прошу запросити в зал народних депутатів і зайняти робочі місця під час голосування, не вести політичних дискусій під час голосування, а голосувать. Зараз я поставлю пропозицію на повернення. Але я дуже прошу при тому всім зайняти, не виходити, не виходити, заходити в зал. Отже, можемо голосувати? Я ставлю пропозицію повернутися до розгляд проекту закону 6149. Кожен голос має значення, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, колеги.

Я зараз поставлю на повернення. Я прошу змобілізуватися. Я прошу займати робочі місця під час голосування. Прошу приготуватися до прийняття рішення і зайняти робочі місця. Я ставлю на голосувати і прошу уважно, кожен голос має значення. Отже, я ставлю пропозицію... Голови фракцій, я дуже вас прошу, поможіть мобілізувати всіх депутатів. Я ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту закону 6149. Прошу підтримати, прошу проголосувати. прошу проголосувати, голосуємо. В нас залишається ще один раз, я ще раз поставлю. Якщо не буде голосів, закон буде відхилений. Я бачу, що прийшли. Бюджетний комітет підходить. Іванчук підходить. Питання вирішене, голоси будуть. Отже, в нас зараз, я ще раз поставлю, це буде остання спроба. Якщо не буде голосів, буде відхилений проект закону. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Я більше не буду вмовляти депутатів зайняти робочі місця. Я ставлю на голосування, і прошу всіх взяти участь в голосуванні. Отже, я ставлю на голосування пропозицію: повернутись до розгляду проекту Закону номер 6149. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-234 Рішення прийнято. І тепер я ставлю проект Закону номер 6149 за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За основу. Приймається рішення, прошу всіх голосувати. Голосуємо за основу 6149. За-241 Рішення прийнято. І переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (№ 6489). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка,

11:20:28 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І слово для доповіді цього законопроекту надається народному депутату України Олексію Порошенку. Просимо вас, пане Олексій. Шановний пане Голово, шановні колеги! З 2017 року активізувались заходи з нагляду, контролю за додержанням положень по працю та зайнятість. ця активізація викрила певну низку проблем в діючому законодавстві. Вони спричиняють суцільне невдоволення, гальмують розвиток підприємництва в Україні, особливо малого та середнього бізнесу. Збільшення кількості перевірок за додержанням законодавства про працю створює зайві перепони для підприємців. І найбільша проблема, що більшість цих перевірок, вони є або задвоєними, або без підставні, або необґрунтовані. Шляхом аналізу цих проблем наша робоча група виявила найбільші, які потребують негайного врегулювання. Перше, це дублювання повноважень щодо проведення заходів державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення одночасно у органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Друге, це довільне трактування органами державного нагляду поняття створення перешкод при проведенні перевірки і відсутність чіткої термінології, власне, робить підприємців беззахисними перед органами перевірок. Третє, відсутність законодавчого визначення строків, в рамках яких може накладатися фінансові штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. Четверте, відсутність відповідальності за надання безпідставних скарг. Наша команда разом з… наша робоча група разом з експертами програмиUSAID LEV, власне, розробила законопроект, який може вирішити ці проблеми. Мені дуже приємно, що до цього законопроекту у співавторство долучились представники всіх фракцій парламенту. Тому просив би всіх підтримати цей законопроект сьогодні і допомогти розвитку підприємництва в Україні. Дякую.

Шановний Голово, шановні народні депутати! Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув 21 червня даний законопроект. Законопроектом пропонується визначити поняття "створення перешкод органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні заходів державного нагляду (контролю)". Уточнюються повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення перевірок за дотримання законодавства про працю та зайнятість населення. Встановити адміністративну відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за подання до Державної інспекції України з питань праці безпідставних скарг про порушення роботодавцем законодавства про працю та зайнятість населення. Передбачити, якщо роботодавцем створюються перешкоди, то це це повинно бути уточнено в акті і зазначати опис цієї бездіяльності. Визначити граничні строки накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю. Під час обговорення законопроекту члени комітету наголосили на необхідності удосконалення порядку здійснення… та надали підтримку даному законопроекту. Зокрема, народні депутати члени комітету зазначили про необхідність застосування превентивних, а не каральних заходів впливу до суб'єктів господарювання у разі вчинення ними порушень. Сторони соціального діалогу теж підтримали даний законопроект: і роботодавці, і профспілки. Він уточнює і відокремлює ці норми, які ми прийняли попереду, щодо Конвенції МОП 81-ї. Тому ми пропонуємо прийняти даний законопроект за основу. Дякую. Дякую, шановна колего. Шановні колеги, ми зараз маємо по Регламенту записатися на обговорення. Я прошу від фракцій записатися. Далі: профільне міністерство має коментар щодо цього законопроекту, ми дамо йому одну хвилину виступити після обговорення і будемо приймати рішення. Єдине, хочу наголосити і нагадати, що мова йде тільки про перше читання, тільки про голосування закону за основу.

Віктор Галасюк. Будь ласка, пане Вікторе. українських підприємців, на створення для них умов, коли не треба давати хабарі, коли проти них не буде працювати каральна державна машина. Завдання системи державного нагляду і контролю не в тому, щоб оштрафувати за будь-що підприємця і накладати інші санкції, а в тому, щоби створити такі умови, що навіть, якщо ця помилка знайдена, підприємець її виправляє, забезпечує виконання закону, і це не каральна функція. Тому це перше. Друге. Я хочу наголосити, що це, безумовно, важливий закон, він носить антикризовий характер, який виправляє ті недолугості, які існують сьогодні в законодавстві. Але нам сьогодні критично недостатньо діяти тільки в режимі отаких антикризових кроків. Нам сьогодні потрібно створювати такі конкурентні переваги, які нашу країну будуть вирізняти серед наших країн сусідів Польщі, Туреччини, Білорусії, Словакії і інших. Країн, які мають дуже сильні податкові стимули і преференції для національних виробників і для закордонних інвесторів, хто створює на їх території нові виробництва. Країн, які всі мають експортно-кредитні агентства і здешевлюють своїм виробникам кредитні ресурси, гарантують і страхують експортні контракти, допомагають виходити на закордонні ринки, країн, які забезпечують дотації при підключенні до енергомереж тільки для того, щоб створювались нові виробництва, країн, які взагалі забули, що таке корупція в сфері податкової і інших. Тому сьогодні треба прийняти цей закон і невідкладно приймати промисловий пакет реформ, знімати штучні податки з промислових інвестицій, запроваджувати податкові стимули для тих, хто створює нові виробництва і робочі. А уряду треба, нарешті, створити експортно-кредитне агентство, чого вони не зробили в порушення прямих норм Закону про експортно-кредитне агентство, два тижні тому воно мало бути створено. звертаюсь до Прем'єр-міністра щодо відновлення законності створення експортно-кредитного агентства. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" народний депутат Маркевич.

на фактично "драковнівські" штрафи, або по-іншому сказати, впровадження державного тероризму щодо малого і середнього бізнесу. Ми будемо підтримувати в першому читанні. Проте, маємо низку зауважень, які мають бути усунені між першим і другим читанням. Перше. Законопроект не передбачає зниження штрафів за недопущення перевірки. І в дії залишається та система "драконівських" штрафів, впроваджена урядом, підтримана Верховною Радою. Немає моменту і процедури попередження першої дії. Наступне, що хотілось би сказати. Взагалі є зареєстрована не лише ця законодавча ініціатива, є низка інших споріднених законопроектів. І у мене є запитання до Верховної Ради, до профільного комітету. Бо не хочеться думати, що прізвище Порошенко серед ініціаторів дає пріоритет в законодавчих ініціативах. Зокрема, мною і народним депутатом Тетяною Остріковою розроблений законопроект 6087. І ми хотіли би, щоб частина його теж була врахована при підготовці до другого читання. Зокрема, наш законопроект визначає перелік документів, необхідний посадовцю для проведення перевірки та підстав для проведення позапланових перевірок. В законопроекті 6489 такої норми немає. Тож існує ризик, що продовжуватиметься практика визначених Кабміном додаткових підстав для проведення перевірок, що не узгоджується з нормами Закону про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності. Друге. Наш законопроект суттєво зменшує штрафи, що запобігає банкрутству малих підприємств, для яких чинна система штрафів є вбивчою. Закон має стимулювати бізнес виходити з тіні і платити "білі" зарплати, але не вбивати його! Запровадження фінансово-правової відповідальності не має перетворюватись на дохідне джерело бюджету. Бюджет має наповнюватись... Тому ми просимо підтримувати законопроект в першому читанні. Доопрацювати його разом з іншими спорідненими законопроектами для того, щоб закон: а) захищав бізнес, не давав безпідставні повноваження уряду, підстави для позапланових, нічим необґрунтованих перевірок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам за такий ретельний коментар, шановний колего. І, будь ласка, зараз від фракція "Блок Петра Порошенка" пан Мельничук. Іван Мельничук має слово. Просимо вас. 11:30:35 МЕЛЬНИЧУК І.І. Доброго дня, шановні колеги. Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект, і попередні виступаючі про це говорили, які розуміють важливість даного законопроекту, і я на цьому наголошую, наша фракція буде підтримувати даний законопроект. Я хочу сказати от про що. Велика частина депутатів, які зараз находяться в залі і яким люди дали можливість представляти їх інтереси, самі із бувших підприємців і я в тому числі. І я розумію, що таке перевірки, я це все пройшов. Кожен депутат, який навіть не має відношення до підприємництва, він чітко може собі згадати ті звернення, які є зараз до кожного із вас від підприємців про ті надмірні утиски або бездіяльність по відношенню до них на їх виборчих округах. Тому люба законодавча ініціатива, яка направлена на те, щоб дати підприємцям працювати, щоб дати їм можливість платити податки, щоб розвивати нашу державу, адже именно приватний підприємець являється головною рушійною силою розвитку всього

І я прошу всіх народних депутатів зайти в зал і приготуватись до голосування. Колеги, ми голосуємо лишень за основу, я наголошую. Всі поправки, пропозиція, які, я знаю, є, вони будуть пропоновані, обговорені і внесені під час роботи, підготовки до другого читання. І тому я переконаний, що буде конструктивна дискусія, і до другого читання ми зможемо всі застереження внести. А зараз… Не виходьте з залу! А зараз я поставлю на голосування тільки за основу і тому прошу усіх підтримати, у всіх виступах народних депутатів прозвучала підтримка даного законопроекту, і я прошу усіх взяти участь в голосуванні. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання, заходів державного нагляду, контролю, за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (№ 6489) за пропозицією комітету за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу 6489.

Не встигли. Прошу встигати, прошу зараз голів фракцій… Я бачу. Прошу запросити усіх в зал.

Так, запросили в зал депутатів. 30 30 секунд минуло, і я зараз поставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 6489. Голосуємо, так? Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду законопроекту 6489. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо.

виконувати і наш обов'язок, і організацію роботи Ради, і наступні дві постанови є про проведення парламентських слухань. Без цих рішень ми не можемо запланувати парламентські слухання. Тому я прошу всіх зараз відповідально підтримати дві наступні постанови, які є в порядку денному, для планування нашої роботи, для організації роботи Верховної Ради України. Перша з них – це проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації" (№ 6491). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка.

Відповідно до Декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні та на підставі рішення Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики спорту та туризму від 17 травня цього року, мною та народними депутатами членами нашого комітету: Величковичем, Споришем, Велікіним вноситься на ваш розгляд проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні, на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації влади". Шановні колеги, однією з основних цілей і процесу децентралізації є створення комфортного середовища для життя мешканців територіальних громад. Тому зазначений процес неможливий без якісного розвитку молодіжної політики на відповідних територіях. Вважаю, що проведенням слухань сприятиме напрацювання механізму формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації влади за участю органів виконавчої влади: органів місцевого самоврядування, громадських організацій, представників інститутів громадського суспільства, молодіжних громадських організацій. Метою проведення зазначених слухань буде розробка і прийняття Рекомендацій Верховної Ради України щодо формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації та визнання чітких стратегічних орієнтирів державної молодіжної політики щодо вирішення низки проблем. А саме: перше, працевлаштування молоді; друге, подолання безробіття молоді; сприяння молоддю вирішення житлових проблем в соціальній підтримці молоді; підтримка молодих сімей; заохочення та підтримка молодіжних науковців; популяризація здорового та безпечного способу життя. У зв'язку з проведенням на початку листопада в парламенті сесії Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ пропонуємо зміни в проекті постанови дату проведення слухань з 1 листопада на 15 листопада 2017 року. Шановні колеги, прошу підтримати проект постанови. Дякую за увагу. Дякуємо. Шановний колего, згідно Регламенту у нас тут немає співдоповідача, і я прошу зараз записатися на обговорення, якщо є потреба в обговоренні.

Від "Народного фронту" народний депутат Величкович. 11:40:44 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Шановні колеги, прохання підтримати цю постанову про парламентські слухання нашого комітету. "Народний фронт" буде голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Від "Блоку Петра Порошенка" Паламарчук.

Іван Спориш, 15-й округ, Вінниччина. Шановні… шановна президія, шановні народні депутати! Завжди питання, яке стосується молоді, воно повинні бути в нас на першому місці. І я думаю, що ми повинні об'єднати зал повністю сьогодні у зв'язку з тим, що все-таки, як було вже сказано головою комітету, 1 листопада ми повинні… щоб наша молодь сьогодні з великої трибуни Верховної Ради могла заявити про себе. І мені здається, що сьогодні немає важнішого того, і ми бачимо, що ми ідемо у Європу і молодь повинна повністю бути сьогодні першою, передовою, так, як це ми бачимо у всіх країнах Європи. Тому дуже хотілось би, щоб саме тому забезпечення необхідних умов для розвитку та реалізації молоді є одним із головних завдань нашої держави. Разом з тим, за останні роки під впливом реформ повноваження місцевих органів самоврядування значно розширилися, за рахунок чого тепер… саме вони можуть будувати діалог "молодь-влада" безпосередньо на місцях. І саме цей шанс ми повинні дати молоді, зміцнити цей діалог із суспільством, виробити спільну стратегію розвитку України. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" буде одноголосно голосувати з дану постанову, і я закликаю, щоб всі проголосували "за". Дякую. Дякую, шановний пане Іван Спориш. Вибачте, що я неправильно наголос поставила у вашому прізвищі, більше не помилюся. Будь ласка, тепер народний депутат Рябчин від "Батьківщини". І я прошу колег повертатися до залу, бо за дві хвилини буде голосування. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина". Прохання передати слово Івану Крулько. ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Крулько, прошу. 11:42:58 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, наша фракція буде підтримувати законопроект про проведення парламентських слухань, які стосуються молодіжної політики. Ми завжди підтримуємо всі ті ініціативи, які стосуються підтримки української молоді. Але для того, щоби зрозуміти, як держава ставиться до молоді – воно перевіряється не гаслами, воно перевіряється цифрами, так от, я, шановні колеги, хотів би сказати, що такого низького фінансування молодіжної політики, як відбувається в Україні, немає ні в одній країні Європейського Союзу, ні в одній! У нас молодіжна політика фінансується за залишковим принципом. У бюджеті, який складає на сьогоднішній день більше 700 мільярдів гривень, на всю молодіжну політику виділяється менше 20 мільйонів, на всю молодіжну політику. Скажіть, будь ласка, що за ці кошти можна зробити? У нас парламентські слухання мають бути на предмет де... в умовах децентралізації. Двічі за цю сесію ми розглядали проект Закону про утворення молодіжних центрів за знаком якості Ради Європи. Що зробила сесійна зала? Через те, що ставлять питання молодіжної політики на середу, коли, зазвичай, депутати погано ходять, відверто кажучи, в сесійну залу, ці законопроекти провалюються. А молодіжні центри – це як раз і мали бути ті децентралізовані місця, де молодь з різних середовищ, де молодь з різних груп могла би збиратися, формувати проекти і вирішувати ті питання, які стосуються розвитку молодіжної політики. Тому, шановні колеги, якщо ми хочемо говорити про те, що парламент підтримує молодіжну політику, давайте хоча би ті закони, які прямо стосуються цих питань, наприклад, як створення молодіжних центрів, будь ласка. КРУЛЬКО І.І. Тоді нам не буде вірити ні молодь, ні українське суспільство. А за цей проект треба голосувати, так само як і я пропоную на наступний рік закладати в державний бюджет значне посилення фінансування молодіжної політики. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, я так розумію, обговорення в нас завершено. Він уже передав слово Івану Споришу від фракції БПП, тому квота від БПП вже вичерпана на виступ. Виступив пан Спориш від БПП, шановний пане лідер партії. І ми зараз переходимо до обговорення, вірніше, до голосування. Я прошу колег повертатися до сесійної зали. Так, я прошу Семенусі поки дати слово від "Самопомочі". І, шановні колеги, повертайтеся на робочі місця. За дві хвилини голосування. Будь ласка. Шановні колеги, ми сьогодні говоримо про молодь як майбутнє нашої держави. Я думаю, що найперше, що має зробити Верховна Рада, це відновити довіру до молоді і показати, що ми не прикриваємо корупцію і кругову поруку. Тому я ще раз звертаюся до президії Верховної Ради негайно винести на розгляд два законопроекти: перший – 5487, про обмеження депутатського імунітету; і Закон про Антикорупційний суд, закон, який створить суд за межами загальної системи правосуддя, закон, який дозволить відновити справедливість в цій державі. Дякую. Дякую, шановний колего Романе. Попри актуальність вашого виступу, все-таки маю зазначити, що згідно Регламенту маємо обговорювати саме ту тему, яка… Ще, будь ласка, да, у нас від Радикальної партії, звичайно. Одну хвилину, будь ласка, пану Силантьєву. Будь ласка. пану Силантьєву, звичайно. 11:46:46 СИЛАНТЬЄВ Д.О. Дякую. Шановні колеги, я впевнений, що ви всі знаєте, що якщо ми хочемо досягти успіху в якійсь справі, то ми всі повинні правильно розподіляти пріоритети. Якщо ми сьогодні кажемо про реформи, якщо ми кажемо про розвиток країни, то хто ці всі реформи і розвиток країни буде робити? Молодь. Молодь, яка сьогодні на 90 відсотків бажає виїхати з цієї країни. Сьогодні ми на грані гуманітарного дефолту. Тому актуальність цих парламентських слухань навряд чи можна перебільшувати. Тому я всіх закликає зібратися в залі і проголосувати за те, щоб якомога швидше провести ці парламентські слухання

Я прошу усіх зайти в зал, і прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Це питання організації роботи Верховної Ради, але це перш за все питання підтримки молодіжної політики в Україні. І я впевнений, що тут має бути голосування незалежно від політичних дискусій і політичних протиріч. І я ставлю на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації" (№ 6491) з пропозицією комітету, щоб перенести їх на 15 листопада. З пропозицією комітету з 1 на 15 листопада, прошу підтримати постанову в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-215 Було видно, не встигали добігти. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Прошу зайти в зал. Я переконливо прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу по фракціям включити. Тут немає необхідності в поверненні. Ми просто ще раз поставимо, бо це організація роботи Верховної Ради України. Але я прошу всіх взяти участь у голосуванні. Отже, проект Постанови про проведення парламентських слухань "Формування та реалізація державної молодіжної політики", 6491. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-231 Рішення прийнято. І, колеги, давайте дуже швидко і коротко ще одну ідентичну постанову. Друзі, на місцях лишаємося. Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні". Це теж парламентські слухання.

За-205 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Шановний Голово! Шановні народні депутати! Я так розумію, є консолідація. Але дуже просто коротко. Ми 15 березня, наш профільний комітет під час пленарного розгляду 22 лютого 2017 року. Ми врахували відповідні зміни в Державний бюджет України. І таким чином ми представляємо нову консолідовану пропозицію щодо затвердження парламентських слухань. Використовуючи нагоду, просто хочу звернути увагу на наступні речі. Не можна побудувати ефективну систему освіти і науки, просто скорочуючи видатки. Шановні колеги, протягом трьох років ми це з вами робили. Реакція молоді дуже проста: вони голосують ногами. Тому ми повинні розділити ці речі. Фінансування не повинно скорочуватись. А от систему ми повинні робити ефективною. Тому, на жаль, в 2016 році не спрацювала та система, коли повинен бути створений Національний фонд фінансування наукових досліджень. В цьому році, я думаю, що він буде. Це більше ніж 3 мільярди гривень. Це означає, що молодь буде мати доступ до фінансових ресурсів для наукових досліджень, для мобільності, відповідно через грантові надходження, грантовий доступ. Тому я дуже прошу зараз проголосувати "за", і це дасть можливість забезпечити стабільне фінансування освітньої і наукової галузі. А за цей час дати можливість Кабміну і профільному Міністерству освіти і науки провести відповідні реформи для створення ефективної системи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Можем голосувати? Ні. Будь ласка: два – за, два – проти. Прошу провести запис.

Прошу передати слово Курилу.

Шановний Андрій Володимирович, я звертаюсь особисто до вас як до Голови Верховної Ради. Ми приймаємо постанову, яку вам треба буде підписати. Андрію Володимировичу, о 12 годині засідання бюджетного комітету, зверніть увагу, що в цій постанові. В доопрацьованому комітеті… проекті зазначається про необхідність внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2017 рік" щодо збільшення видатків на освіту та науку. Міністерству освіти та науки України – на мільярд 78 мільйонів гривень, Національній академії наук України – на 642 мільйона гривень, Національній академії аграрних наук України – на 336 мільйонів, Національній академії медичних наук – на 967 мільйонів, Національній академії педагогічних наук – на 9 мільйонів, Академії правових наук – на 18 мільйонів, а Академії мистецтв – 7 мільйонів, Міністерству оборони – на 17 (на науку і освіту). Андрію Володимировичу, зараз ми проголосуємо, зараз засідання бюджетного комітету по змінам до бюджету на 2017 рік, ви знаєте, які там ідуть дискусії, які там ідуть… яка полеміка, і як іде перерозподіл коштів тих близько 30 мільярдів. Дуже прошу вас: тільки ми проголосуємо, підпишіть і передайте бюджетному комітету на інвестиції в майбутнє. Це те, чого потребує зараз Україна конче, і наука, і освіта. Я вас дуже прошу. Дякую. І прошу всіх підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Заключний виступ від Радикальної партії Олег Ляшко. І через дві хвилини буде голосування. Прошу всіх запросити в зал. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане Голово парламенту Андрій Парубій, від імені моєї команди ми вам щиро дякуємо за те, що ви сьогодні в парламент винесли ці надзвичайно важливі питання. Попередній законопроект про молодіжну політику, про ситуацію з молоддю, нинішній законопроект про стан освіти. Бо багато розглядаємо всяких законів, але не розглядаємо ключових питань. Якою буде країна в третьому тисячолітті? Як виживати в цьому конкурентному глобальному світі? Як не пасти задніх, як не тільки заробляти, не тільки вирішувати копійчані, дрібні питання, підняти на 100 гривень пенсію чи зарплату? Як радикально рухатись вперед? Як створювати додану вартість? Як забезпечити мільйони українців роботою і достойною достойною зарплатою? От, які закони мають розглядатись в парламенті. І саме такі ми зараз розглядаємо. Освіта, здоров'я, це ключові складові для успіху української нації. Бо, як кажуть у народі, як ти больний і дурний – ти нікому не треба. Ми закликаємо приділяти увагу освіті і здоров'ю Дякую. Це добра традиція, починати виступи з подяки Голові і парламенту, треба їх поширювати. І я прошу усіх зараз зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, запросіть колег, хто в кулуарах, будь ласка, запросіть в зал. І прошу теж з лож зайняти робочі місця. Щоб ми не повертались. Бо кожне це повернення не додає авторитету парламенту. Отже, переходимо до прийняття рішення. я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні" № 5540-д, за пропозицією комітету ставлю на голосування пропозицію за основу і в цілому. Прошу підтримати. Прошу проголосувати усіх народних депутатів, незалежно від фракцій і політичних поглядів. Прошу підтримати. Голосуємо 5540-д за основу і в цілому. Прошу підтримати.

Шановні колеги, 11:59, вже фактично 12:00. І згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. І прошу всіх народних депутатів о 12:30, по закінченню перерви, прибути в зал для продовження нашої нелегкої, але такої потрібної для країни роботи. (Після Дякую.